Hvala.Po amandmanu kolega Radomir Kozma. Izvolite. **Robert Kozma** Koristiću vreme poslaničke grupe predsedavajuća, a po amandmanu će moja koleginica Natalija Stojmenović.Želeo bih ovde zarad građana Srbije da dam malo konteksta kada pričamo i o ovom Zakonu o zaduživanju za nacionalni stadion, ali generalno o nekoliko zakona koji se nalaze na ovom dnevnom redu sednice i zaduživanja koja ćemo imati.Samo na ovoj sednici se zadužujemo se zadužujemo u nominalnom iznosu za glavicu u iznosu od milijardu i 260 miliona evra nešto malo više od toga, plus dodatno zadužujemo se za dodatnih dve milijarde dolara produženja, tražimo produženje otplate duga.Kada se govori o traženju da odužimo datum kada ćemo vratiti neke dugove jasno je da se radi o tome da nemamo trenutno novca i tražimo, suštinski refinansiramo kredit. Svi građani Srbije znaju da kada odete u banku da refinansirate već postojeće zaduženja, to radite zato što ste primorani teškom finansijskom situacijom i Srbija se nalazi u veoma teškoj finansijskoj situaciji čim radimo refinansiranje duga.Kada

Uspeli su da za 12 godina vlasti dupliraju dug Srbije, da ga povećaju za 2,37 puta, tu je državni sekretar Ministarstva finansija, pa može nešto da kaže o tome, kako su uspeli da dupliraju ovaj dug.Kada dug.Kada se pogleda za svaku godinu vlasti SNS je u proseku građana Srbije za svaku godinu vlasti zadužila za milijardu i 750 miliona evra. O kakvom zaduživanju se ovde radi? O dužniku, koji ide u banku, u principu daj šta daš, samo da pokrpimo rupe u budžetu, ne može da se vidi da su nam veliki sistemi zbog katastrofalnog upravljanja pred pucanjem, gde su prenapregnuti, jer kako bismo drugačije objasnili to da uzimamo zajam za likvidnost Elektroprivrede Srbije, da ovaj sistem funkcioniše ne bi smo se zaduživali za likvidnost samog sistema.Umesto da o ovome govori, ministar finansija Mali je pokušao da objasni naše zaduživanje poredeći nas sa ekonomijama Nemačke i Francuske, objašnjavajući koliki je njihov dug, koliki je dug Nemačke i Francuske, kao da je ekonomija Srbije na nivou ekonomije Nemačke i Francuske.I, svaki građanin Srbije može da odgovori na nekoliko jednostavnih pitanja, a o je da li ima više fabrika u Nemačkoj ili u Srbiji, da li su plate veće u Nemačkoj ili Srbiji, da li je kupovna moć stanovništva veća u Nemačkoj ili u Srbiji? Svi znamo da su mnogo bolji uslovi u Nemačkoj, to je veoma jasno, te ne stoji ovo poređenje, da kada pričamo o našem dugu, mi zapravo govorimo o našoj ekonomiji kao da je na nivou Nemačke.Dodatno Nemačke.Dodatno onda i ministar finansija je rekao, kažem, citiram – mi bismo uzeli jeftine kredite da možemo. Pa, upravo je u tome problem, mi ne možemo da uzmemo povoljne kredite, jer nam ekonomija nije dobra. Građani moraju da znaju da se mi ne zadužujemo kod investicionih banaka, mi se zadužujem kod komercijalnih banaka, država se zadužuje po istom principu, kao i građani Srbije. Kada država to radi to znači da nešto nije dobro.Svaki dobro.Svaki građanin zna da je ključ, kada govorimo o zaduživanju, ne samo glavnica, nego kakve kamate plaćamo na to zaduživanje i hajde da pogledamo. Možete da pogledate izvešaj Fiskalno saveta. Nama je prosečna kamatna stopa na dug u ovoj godini 4%, to je za 50% skuplje nego u zemljama centralne i istočne Evrope, zemljama naših suseda, a to je duplu skuplje zaduživanje, nego što se upravo zadužuju Nemačka i Francuska sa čime je ministar poredio našu zemlju. To se vidi i u tome koliko mi zapravo, prvo deo BDP moramo da odvojimo za plaćanje troškova kamate. Za narednu godinu naša Vlada planira da koristi 2,4% BDP da bi plaćala kamate na zaduživanje. Kamate, uopšte se ne radi o plaćanju glavnice, a koliko se na primer odvaja u zemljama centralne i istočne Evrope, samo 1,6 toliko o uspešnosti naše ekonomije.Na kamate, ne na glavnicu u ovoj godini platiće se 62,2 milijarde dinara, to je 25% više nego prošle godine. A kako se troše ovi krediti, hajde to da pogledamo? Imamo još jedan izveštaj Fiskalnog saveta, koji govori da u proteklih šest godina trend je takav da sve što se zadužujemo, sve što ulažemo, mi radimo na netransparentan način, zaobilaženjem postupka javnih nabavki, nego direktnim izborom izvođača radova. Kako za izgradnju deonice puta ili sportske hale, stadiona, ili fabrike vakcina koja inače ništa ne radi, a i dalje troši novac građana Srbije. To da se ova vlast zadužuje kako bi trošila novac mimo javnih nabavki, vidite se iz samih zakona. Prošle godine, ovde usvojen leks specijalis EXPO gde u članu 14. jasno stavili da eksplicitno mogu da zaobilaze procedure javnih nabavki, da sve što grade, uljkučujući i ovaj nacionalni stadion mogu da rade kroz direktnu pogodbu sa izvođačima radova.Mi na ovoj sednici između ostalog imamo i tumačenje međudržavnog sporazuma između Srbije i Španije gde vladajuća većina ponudila tumačenje u kojima opet kažu, sve što budemo gradili i radili, radićemo mimo javnih nabavki. Hajde da pogledamo kakve posledice ostaju građanima kada se radi na ovakav način. Građanima ostaju preskupi radovi, radovi sa kojima se kasni, dok sa druge strane vladajući režim dobija lukrativne poslove za svoje bliske osobe.Kada govorimo o posledicama, samo vidimo, evo, te deonice puteva kojima se hvale. Pre nekoliko godina, kada su planirali da budžetiraju deonicu puta Preljina-Pojate, tada su rekli da će radovi ukupno koštati 800 miliona evra, da bi sada, iako ta deonica nije izgrađena, radovi se planiraju na milijardu i 600 miliona.Mi imamo situaciju da građani ostaju bez infrastrukture koja im je potrebna, a vlast nabacuje lukrativne poslove. Kada pogledamo zašto ostajemo bez infrastrukture, radi se i o tome što ne postoji nikakvo planiranje, nikakav red, nikakvo određivanje prioriteta šta je nama od izgradnje infrastrukture potrebno. Onda dolazimo u situaciju da danas kuburimo, da nemamo dovoljno ni vrtića, ni prostora za škole, da nemamo infrastrukturu za zaštitu životne sredine, nemamo odgovarajuće deponije, nemamo prečišćivače otpadnih voda u gotovo svim gradovima Srbije.Radi se o tome da ova korupcija koja je ugrađena u ovo zaduživanje jeste i razlog zašto mi ne možemo da se više zadužujemo u investicionim bankama. Ne možemo da imamo povoljne kredite, jer kada imate, na primer kod Evropske investicione banke, tu postoji uslovljavanje da morate da sve radite kroz javne nabavke, u skladu sa javnim nabavkama. Mi smo u prošlosti imali primere da se ova država na primer zaduži, dok govori se, čak i da se dobije bespovratna pomoć od Evropske investicione banke, primer u Beogradu pre nekoliko godina je trebao da se izgradi prečišćač otpadnih voda u Krnjači, kao i kanalizaciona mreža u Krnjači, Kotežu i Borči, potpisan je pre četiri godine ugovor o finansijskoj pomoći sa Evropskom investicionom bankom i pošto vlast nije mogla da namesti tender, dva, tri puta se tender nije sprovodio i na kraju smo odustali da povučemo ova sredstva.Sada nam govore da će kroz projekat „Čista Srbija“ graditi prečišćivači otpadnih voda, verovatno i hoće, sporo, ali će ti radovi biti preskupi jer se zadužuju kod komercijalnih banaka.Kada banaka.Kada bismo pogledali novac za koji se zadužujemo mi bismo zapravo mogli da rešimo sve naše probleme, mogli bismo i za dve milijarde koliko se na primer zadužujemo za nacionalni stadion i za EXPO, da izgradimo ili 500 novih vrtića ili 500 novih zdravstvenih ustanova da renoviramo.Radi se o tome da se mi zadužujemo, nažalost za vašu korupciju i za vaše bliske izvođače radova, a građanima ostaje neadekvatna infrastruktura i neadekvatne usluge. Hvala vam.

bih se nadovezala na argumentaciju koja je već izneta. Pre svega treba da naglasimo da smo se mi već zadužili za ovaj stadion, da je ovo zapravo jedno dodatno zaduživanje koje mi smatramo potpuno neosnovanim i pogrešnim. miliona evra za potrebe izgradnje stadiona, koji je inače proglašen projektom od nacionalnog značaja. Što se nas tiče, projekat od nacionalnog značaja bi bilo da deca u osnovnoj školi imaju zdrave kuvane obroke. To bila jedna investicija koja je mnogo preča od ove o kojoj govorimo danas.Takođe, u našoj zemlji oko 90% građana živi u prekomerno zagađenim sredinama.

nekim proračunima oko četvrt miliona bruto lekarskih plata će otići samo za ovo zaduženje o kome govorimo danas i nekih 700 magnetnih rezonanci. Svakom pacijentu koji čeka na magnetnu rezonancu jasno je šta je prioritet. Da li da gledamo fudbal ili da budemo zdravi.Nama zdravi.Nama nedostaju određene ustanove koje uopšte nikada nismo osnovali, a koje precizira Zakon o maloletnicima i koje bi i te kako bile efikasne u smanjenju kriminala i delikvencije.Nama delikvencije.Nama zemlja vapi za 50 fabrike vode, a mi odvajamo 35 fabrika vode za izgradnju stadiona sa pristupnim saobraćajnicama. Ljudi su nam žedni i njima nije stalo do toga da gledaju fudbal.Što se tiče 27.000 ljudi koji su ostali bez prava na socijalnu pomoć, koji inače iznosi oko 100 evra, mogli smo tri i po miliona puta da damo socijalnu pomoć za iznos ovog nacionalnog stadiona sa saobraćajnicama, odnosno iznos ovog kredita. To je samo deo cene ovog stadiona.Ono o čemu smo više puta govorili, opet se tiče problema gladi, s druge strane bacanja ispravne hrane. Postoji ta bojazan za fiskalni gubitak kada bi se ukinuo PDV na donaciju hrane. Iznos ovog kredita je dve hiljade puta veći od iznosa tog fiskalnog gubitka u slučaju ukidanja PDV na donaciju hrane. Šta nam je važnije? Da nahranimo ljude ili da obezbedimo organizaciju fudbalskih utakmica?Možemo utakmica?Možemo da zaključimo da umesto ulaganja u povećanje nivoa i kvaliteta obrazovanja u povećanje mogućnosti zapošljavanja u Srbiji, u mentalno i fizičko zdravlje stanovništva ili makar u obezbeđivanje dovoljno hrane za sve ljude, očigledan prioritet je zapravo jedno simuliranje blagostanja i prosperiteta. Zbog toga nikako nećemo glasati za ovaj predlog. ste iskoristili ovo vreme za slobodnu temu. Još jednom zarad građana Republike Srbije, da kažem da je tekst Predloga zakona Republika Srbija se zadužuje kod Banke Poštanske štedionice, a amandman glasi – briše se. U

Normalno da ne možemo podržati zaduživanje za nacionalni stadion zato što je ostalo potpuno nejasno zašto bi nacionalni stadion u ovom trenutku bio prioritet.Skrećem pažnju da već u ovom trenutku postoji podatak da su planirana sredstva za nacionalni stadion dimenzionirana na 600 miliona evra, a da su procenjeni radovi na 980 miliona evra, bezmalo jedna milijarda. Pitam, zašto je nacionalni stadion na kome će se igrati na godišnjem nivou četiri ili pet utakmica, a košta milijardu evra prioritet? Zar prioritet nisu u zdravstvu bolnice? U ovom trenutku ni Niš ni Novi Sad nemaju gradsku bolnicu. Zar prioritet nisu škole? Zar prioritet nisu dečija obdaništa? Pitam vas kada je u pitanju sport, zašto ulažemo u onaj sport gde nismo jaki, a one sportove gde smo uspešni ne ulažemo?U ovom trenutku košarkaši i košarkašice su na evropskom i svetskom nivou. U ovom trenutku naše odbojkašice igraju na svetskom nivou. U ovom trenutku nažalost vaterpolisti su podbacili, ali su sve vreme u vrhu. Pitam vas, zašto investiramo u onaj sport koji donosi najmanje, a ne investiramo u one sportove koji donose nemerljivo više?Dva dana smo ovde slušali jednu jedinu temu. Dva dana smo slušali priče u Mići Ćuskiji. Priča o Mići Ćuskiji nije priča o Ćuti, nego je priča koju vi želite da sakrijete. Niko ne može u Beogradu da poseče 461 stablo. Ne može ni jedno stablo ako to ne radi u dosluhu i u dogovoru sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem. Ali pošto Vesić ne sme da uđe dalje u sukob sa Aleksandrom Šapićem koji je stvarno odgovoran za ono što se događa u Beogradu, on je spinovao stvar prema opoziciji.Predlažem opoziciji.Predlažem Vesiću da kada je u pitanju gradnja u Beogradu, na predsedništvu u prisustvu Aleksandra Vučića priča o Mići Ćuskiji, a neka oslobodi, jer priča o Mići Ćuskiji priča o korumpiranu Aleksandru Šapiću i načinu na koji on vodi Beograd. Hvala.

se.Narodni poslaniče samo da vas podsetim da se gradi nacionalni odbojkaški centar, valjda vam nije u interesu da tačno informišete građane.Idemo dalje,

nacionalni stadion, to neće biti Stelt stadion, kao što je bio Stelt Bulevar Evrope u Novom Sadu. Dakle, potrošene pare, a bulevara nigde. Ovde će ono što se gradi biti izgrađeno i to neće biti objekat samo za fudbalske utakmice, nego će biti objekat i za sajmove, i za koncerte, objekat koji će se koristiti za različite namene, građani za razliku od onoga što u Novom Sadu plaćali, a nisu mogli da vide i koriste , ovo i videti i koristiti. Hvala. Hvala.Ministar Aleksandar Martinović. znam da imate dogovor i to je potpuno okej da se danas ova sednica završi i da se donese jedan važan dokument, odnosno da se usvoji ovde u Narodnoj Skupštini, pored niza drugih odluka koje ćete doneti danas.Želim samo ukratko da se nadovežem na ono što je rekao moj uvaženi kolega i prijatelje, Milenko Jovanov. Dakle, žao mi je što nije prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija ovde Siniša Mali, on vam je mnogo puta objašnjavao isto kao i predsednik Republike, da kada govorite o o javnom dugu, onda ne možete da govorite, ako hoćete da imate realnu sliku o javnom dugu, ne možete da govorite o apsolutnim brojevima, nego morate da govorite u procentima, u odnosu na danas i BDP u vaše vreme je, to su dve potpuno neuporedive kategorije i u vaše vreme gotovo da ga nismo imali. Dakle, Srbija je u finansijskom smislu apsolutno stabilna, jer smo daleko, daleko ispod nivoa mastrihta, kada je u pitanju nivo javnog duga, zato što nam je BDP, mnogo veći nego što je bio u vaše vreme.Neću vreme.Neću više o tome, doći će Siniša vrlo brzo, i uskoro nam sledi rebalans budžeta, pa će on to potanko da vam objasni.Što se tiče nacionalnih stadiona, Milenko je dobro rekao. To su stadioni, odnosno to su objekti koji će biti multifunkcionalni, pored toga što će na njima moći da se odigravaju fudbalske utakmice, pošto na međunarodnom nivou, pošto su u pitanju stadioni koji ispunjavaju sve kriterijume UEF i FIFA, i tu mogu da se održavaju i vrhunska sportska takmičenja u oblasti fudbala i mogu da se održavaju komotno evropska i svetska prvenstva, mogu da se održavaju i drugi događaji, komercijalnog karaktera koji će da donose prihode i lokalnim samoupravama u kojima se nalaze i državi Srbiji.Ali samo jednu stvar bih želeo da naglasim, a to je ono što se primećuje u svim vašim govorima. Zašto gradite nacionalne stadione, šta će nacionalni stadion u Leskovcu, Zaječaru, Loznici, mogli ste da izgradite toliko i toliko vrtića, koleginica je govorila o plastenicima u Mačvi, mogli ste da izgradite toliko i toliko kilometara auto-puteva, pa ste mogli da napravite toliko i toliko škola, bolnica, novih fabrika? Okej, ja prihvatam to kao argument. Ali, u vaše vreme vi niste gradili nacionalne stadione, jel tako? Ali, ja nisam primetio ja nisam primetio ni da ste gradili škole, ni da ste gradili bolnice, ni da ste pravili auto-puteve, niti bilo šta.Koleginica koja je pričala o o tome kako treba da ulažemo u plastenike u Mačvi ima za predsednika stranke čoveka koji je napredovao u vojsci tako što je za račun NATO pakta sekao i topio naše tenkove, tenkove, topove, strele, sve ono što smo imali od naoružanja i sve ono što smo vrlo efikasno koristili u odbrani od NATO agresije 1999. godine.Kao što vidite, mi danas imamo toliko ekonomske i finansijske snage da možemo da gradimo i nacionalne stadione i odbojkaške trenažne centre i atletske centre u Obrenovcu i mnoge druge sportske objekte, ali, isto tako, da gradimo i nove kliničke centre, nove bolnice, nove škole, nove vrtiće i stotine i stotine kilometara novih auto-puteva, koridora, brzih saobraćajnica i da više ulažemo i u nauku i u tehnologiju i u studente i u poljoprivredu.Već sam vam rekao, 900 miliona evra ulažemo u subvencije našim poljoprivrednim proizvođačima, a vi pitajte ove vaše koliko su ulagali oni kad su bili na vlasti? Dakle, stanje u državi Srbiji je mnogo, mnogo bolje nego što vi želite da ga prikažete.Pošto ste govorili o jugu Srbije, ja sam ga dosta obilazio i kao ministar za lokalnu samoupravu, a i u izbornoj kampanji takođe. U svim opštinama i gradovima na jugu Srbije gde ste stanje prikazivali najcrnjim mogućim bojama, SNS je osvojila od 60 do 90% glasova na izborima. Dakle, ubedljivo smo pobedili u svim opštinama i gradovima na jugu Srbije. Ja mislim da je to u jednom demokratskom društvu jedina prava mera ko koliko vredi. Nenad Mitrović. **Nenad Mitrović** Hvala puno.Poštovani građani Srbije, u ime Demokratske stranke tražim da se briše Zakon o zaduženju od 360 miliona evra za izgradnju fudbalskog igrališta koje se patriotskim jezikom zove nacionalni stadion, mada, po meni, trebalo bi da se zove višenacionalni stadion, jer će kredit koji uzimate da vraćaju sve nacije koje žive u Republici Srbiji, čak i Žigmanov ministar.

E, sad, da vam opet primerom objasnim.Zamislite vi kao roditelj imate dva deteta i jedno dete od 29 predmeta ima 26 jedinica. I vi njemu kupujete kao nagradu za to "Lamborgini" ili "Džini", a drugo dete osvaja sve nagrade ovog sveta na svetskim takmičenjima iz biohemije, fizike, matematike, hemije, biologije, osvaja prva mesta i vi njemu ne kupujete ni pantalone. Zašto non-stop forsirate neznalice? Zašto forsirate neznalice? Sva ova pametna deca će otići, a ostaće neznalice da žive u ovoj zemlji.Po meni, da ste zadužili zemlju za 360 miliona evra i otvorili nacionalne laboratorije za biohemiju, patofiziologiju, hemiju, matematiku, fiziku, oberučke bih glasao za taj kredit. Za ovaj kredit Demokratska stranka neće glasati. Što kada smo uzimali kredite za naučno-tehnološke parkove, nešto vas nisam videla da ste glasali za te kredite. Jel niste glasali za te kredite? Ali je važno da se priča na slobodnu temu, kad bi bilo, šta bi bilo, samo napred.Idemo

Hvala, predsedavajuća.Koristiću i vreme poslaničke grupe.Mi smo podneli amandman na Zakon o zaduživanju za nacionalni stadion i tražimo da se ovo zaduživanje ne desi i da se ova sredstva ne troše, iz prostog razloga što svako zaduživanje koje danas pored ovog imamo na dnevnom redu služi samo za nove poslove SNS a ne za dobrobit građana.Ja mislim da je sraman podatak to da država Srbija izdvaja ukupan budžet za lečenje dece od retkih bolesti koji čini 1% ovog zaduživanja. Ceo budžet Republike Srbije za lečenje dece od retkih bolesti je 1% onoga što se zadužujemo za besmisleni projekat kao što je nacionalni stadion.Da

ili da se naša ministarka koja toliko brine o porodici ne sramoti donacijom ventilatora nego da za ovaj novac čak može da kupi tri i po miliona ventilatora.Da pričamo o potrebama građana Srbije, mi bismo umesto svih silnih zaduživanja koje danas ovde imamo pričali o tome kako za taj novac da podignemo platu prosvetnim radnicima za 20%, ili kako da studentima državnih univerziteta u Srbiji prva godina školovanja na fakultetima bude besplatna.Ali, ne pričamo o tome, upravo zato što je cilj ovih zaduživanja da SNS dobija nove poslove, pa se tako nacionalni stadion gradi u okviru projekta za EKSPO, a tu je već advokat Siniše Malog uspeo da dobije unosan posao, pa tako svi oni koji brane poznate vlasnike plantaže marihuane imaju penthause, advokati dobijaju poslove, a građani dobijaju ogromna zaduživanja.Da

vam.Dakle, da nije cilj ovih zaduživanja da advokati dobijaju nove penthause i nove poslove, mi bismo pričali o tome kako da zemlja u ovoj našoj zemlji služi za dobrobit građana. Ne bismo pričali dva dana o tome kako da našu vodu, našu zemlju prodajemo drugima,

Rusiji ima najmanje pet super modernih stadiona. Naprosto, ja sam to video na televiziji i bio sam oduševljen.Nedavno sam u Mađarskoj bio na Puškaš areni.

nisam mogao da verujem koliko je taj stadion akustičan, koliko je lep, ali mi takav stadion nismo imali. Ovde je rečeno da naš fudbal ne vredi ništa. To je jedna velika laž. je tako presna laž, kao neko igralište, parkić, ovo, ono, fudbal nam ne vredi ništa. To je takva laž, neverovatna. Reći ću vam - za osam godina srpski klubovi, a taj novac se troši ovde, prihodovali su od prodaje igrača, fudbalera, 320 miliona. Znači, srpski klubovi na bazi obeštećenja, plus Fudbalski savez, plus sami igrači koji su taj novac uneli, verovatno još toliko. Dakle, možemo računati da se u tom periodu uneli klubovi i igrači 600 miliona evra, i vi kažete ne treba nam stadion, igraćemo na livadi. Neverovatno.Dakle, jedna država treba da gradi sve. Vi nama zamerate na svemu što vi niste izgradili. Niste stigli ili niste hteli. Verovatno i jedno i drugo. Imali ste preča posla. su bolnice koje ste vi sagradili, Klinički centar Niš, vi sagradili možda, jel? Klinički centar Srbije, vi sagradili? Ovo u Novom Sadu što se gradi, vi sagradili? Vi sagradili možda Bokserski centar koji ste zaboravili od ovih sportova na Novom Beogradu, koji se gradi? Za sve sportove se grade neki nacionalni objekti. U vaše vreme se ništa nije gradilo.Vi govorite o dugu. Šta ste rekli, 21 milijarda duga, jeste li tako rekli, jesam dobro zapamtio? Verovatno jesam. Neto budžetske rezerve trenutno iznose 23,5 milijardi. To je 18,5 milijardi više nego 2012. godine. Na računu Vlade ima više 6,5 milijardi, 24,5 milijardi stečenog novca više nego 2012. godine, pri tome zaposlili 500 hiljada ljudi više. Neto godišnja plata sa šest milijardi skoči na 24 milijarde. I onda neko ima obraza, kao vi ne vredite ništa, zadužili ste ovo. Na kamate pre nas smo platili osam milijardi. Dakle, visoke kamatne stope itd. Zlatne rezerve porasle za 31 do 32 tone. Ova država je uspešna. Ova država će nastaviti da gradi sve objekte i stadion, stadion povećava BDP u izgradnji, pesak, šljunak, armatura, radovi itd. Ova će država nastaviti, ova vlast će nastaviti u državi sve da gradi i da izgrađuje jednu modernu državu. Vi, bre, niste ni kućicu za papagaja napravili. Hvala. Hvala.Molim narodnu poslanicu Nataliju Stojmenović da primi moje izvinjenje, zato što ste vi bili u pravu, ja nisam bila u pravu, tako da, izvolite, izvolite, imate reč i produžiću vam zato što sam vas prekinula. Samo se prijavite još jednom. sam, draga predsedavajuća, htela samo da završim sa nečim što ste vi ovde malopre izneli kao jedno pitanje koje smatram da je stvarno bitno pitanje, a to je kakvu zemlju mi želimo da ostavimo budućim generacijama. Mislim da ova zaduživanja i ono za šta mi tražimo da ova zaduživanja ne postoje pokazuju kakvu zemlju vi želite da ostavite ovim generacijama, a kakvu zemlju mi želimo za ove generacije.Ja želim zemlju u kojoj se ova država ne zadužuje da bi se dobijali unosni poslovi za partijski džep. Ja želim zemlju u kojoj ljudi ne moraju da se plaše koji deo zemlje će sutra biti otet, koja je cena u supermarketu će porasti, da ne mogu da planiraju od danas za sutra. Želim zemlju u kojoj se kaže - svaki naš građanin će imati vodu kao ljudsko pravo. Želim zemlju u kojoj se kaže da se ovde, umesto bespotrebnih zaduživanja, grade domovi zdravlja, brine o studentima, brine o prosvetnim radnicima, brine o mladima.Ne želim zemlju gde, kada se Srbija zaduži, nečiji advokati prvi dobijaju posao. Ja ne želim zemlju gde zemlju gde SNS, kao patriotizam, prodaje punjenje partijskog džepa, a građanima i mojim generacijama ostavlja ropstvo. Hvala.

ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da što pre donesemo akte iz dnevnog reda ove sednice i da je polako privedemo kraju.Reč dajem narodnom poslaniku Vladimiru Đukanoviću. **Vladimir Đukanović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Znate, ja sam fasciniran, slušajući sve ove ljude ovde, kako oni uopšte zamišljaju zemlju. Oni su protiv izgradnje bilo čega. Znači, oni ne bi ni put zato što verovatno nešto zagađuje, mora da se poseče neko stablo, oni ne bi ni fabriku, zalažu se da ukinu sve rudnike. Ja ih molim da idu, pre svega, u Lazarevac da objasne ljudima da žele da zatvore Kolubaru, pošto im je to negde u planu i programu. Rekli su pre neki dan da se oni zalažu da zatvore sve rudnike u Srbiji. Oni su protiv vetro-parkova. A kada ih pitate – kako da neko proizvodi struju, oni kažu – nema veze, uvozićemo struju, nije ni važno.Uglavnom, ovi su ljudi apsolutno protiv bilo čega što može da donese privredni napredak države, ali zanimljivo je da uvek vole da nam pričaju o tome kako se zemlja, ne znam, zadužuje da nekoga obogati, da nemam pojma. Moram da priznam da sam prvi put u životu čuo da neko može da zadužuje zemlju i da zemlja kreditira advokate.

mi je da neko ko je dvodecenijski student može tek tako da ode u Zanzibar, pa me zanima kako to, od čega to otplati, kako je to on zaradio, na primer. Zanima me kako neki njihovi funkcioneri, koji ne rade ništa, osim što se vucaraju po ulici od protesta do protesta mogu da sebi priušte stanove u Beogradu na vodi. Odakle, bre, to? Kako to kada su opozicija uspeju to sebi da priušte, a mi tako veliki lopovi, ne znam, zamislite, u životu smo sebi mogli da priuštimo svojim radom na Banjici da kupim nešto. Samo me to interesuje da nam objasne kako to i od kojih sredstava se oni finansiraju i sebi sve to mogu da priušte, jer znate taj sistem držite lopova, a sami su lopovi, vrlo loše funkcioniše i ja ću im uvek odgovoriti onako sa zadovoljstvom, ali imati ovakve amandmane, da brišete sve što se tiče privrede, da uništavate privredu, da prosto upropastite sve čega se dotaknete, to je čisto ludilo, ova zemlja ne bi funkcionisala pod njima. Oni bi potpuno ekonomski sahranili zemlju ako bi ovako se naravno rukovodili. Zato molim ljude da dobro procene šta ko negde i kako govori. Ovi ljudi nemaju apsolutno nikakvo ekonomsko obrazovanje.Ovi ljudi nisu videli šta znači uopšte raditi na nekom ozbiljnom projektu, ali je demagogija, jer služe u svim zemljama Evrope, svim zemljama sveta ti Zeleno-levi pokreti. Služe da zaustavljaju privredu neke zemlje i ja želim ljudima, prosto, da na to ukažem jer lako je bogatiti se tako što te neko drugi finansira da bi sopstvenu zemlju uspeo da obogaljiš.Zahvaljujem.

Dobar dan.Hvala, gospođo predsedavajuća.Reći ćemo sada odmah da smo protiv zaduživanja za Nacionalni stadion. Lepo je imati nacionalni stadion, ali smatramo da u ovom momentu ima mnogo prečih stvari koje Srbija mora da pokrije finansijski.Nismo protiv gradnje, nismo protiv investiranja, ali ja ne mogu da razumem, nisam ekonomski stručnjak, pa je možda to moja mana, ali ja ne mogu da razumem

kredite? Ako imamo novca zašto prolongiramo otplatu dve milijarde evra i povećavamo sami sebi kamatu? kamatu? Izvinite, ali to ne razumem. Voleo bih da to neko suvislo objasni.Što se tiče samog zaduživanja kod „Poštanske štedionice“, treba voditi računa, da ta štedionica ne doživi sudbinu „Agro banke“ i drugih banaka u stečaju i likvidaciji, koje su davale politički motivisane kredite. Menadžment „Poštanske štedionice“, dakle, Odbor za procenu rizika i Odbor za usklađenost poslovanja nije smeo da odobri dugoročni kredit od 42 milijarde dinara za neprofitnu investiciju, nacionalni stadion bez postojanja obavezne investicione investicione dokumentacije, studija opravdanosti i studija izvodljivosti.Dakle, voleo bih da dobijem odgovore na ova pitanja i kao što sam se već izjasnio nećemo glasati za ovo novo zaduživanje Srbije. Hvala vam. **Ana Brnabić** Hvala vam. Reč ima Dušan Nikezić.Izvolite. Poštovani građani na dnevnom redu ove sednice nalazi se čak 12 tačaka koje se odnose na zaduživanje, praktično petina dnevnog reda i zato se opravdano postavlja pitanje Ministarstvu finansija – da li radite išta drugo osim što prekomerno zadužujete zemlju i odlažete plaćanje već dospelih obaveza i da li je Siniša Mali, ministar finansija ili stečajni upravnik?Već danima slušamo ovde kako imate šest i po milijardi evra na računu. Ako je to tačno zašto se u poslednjih mesec dana zadužili dodatnih dve i po milijardi evra i zašto onda nema para da vratimo dospela dva kredita Ujedinjenim Arapskim Emiratima od dve milijarde dolara?Da li bi se iko normalan šest i po milijardi evra na računu zaduživao za dodatnih dve i po milijarde evra i to sa kamatom koja ide i preko osam posto i da li bi odlagao plaćanje dve milijarde dolara uz povećanje kamate?Da su nam ugroženi i likvidnost i redovno servisiranje javnog duga utvrđujete i sami u obrazloženju zakona u kome kažete da se zakon donosi imajući u vidu potrebu da se obezbedi upravljanje likvidnošću i održivosti javnog duga Republike Srbije.Još nam predsednica Skupštine pre dva dana drži lekciju kako Predlog Zakona o zaduživanju u stvari predstavlja brigu za građane. Koliko se brinete za građane vidimo po tome što se za kamatu upravo zbog prekomernog zaduživanja u ovoj godini izdvaja značajno više sredstava, nego za ukupna socijalna davanja. I kako se uopšte to brine o građanima kada se zadužujete kog komercijalnih banaka sa kamatom od preko 8% da bi ste dali posao firmi bez tendera, stranoj firmi?Samo izuzetno nestručni ili izuzetno korumpirani, ali svakako izuzetno neodgovorni ljudi mogu da daju posao izgradnje infrastrukture stranoj firmi bez tendera a da zemlja iz koje ona dolazi ta strana firma ne finansira taj projekat.Upravo to radite u ovim predlozima zaduženja dajući posao azerbejdžanskom „Azvirtu“ i kineskom „Pauer konstrakšn korporejš“.Nije mi jasno kako se to brine o građanima odlaganjem otplate kredita Emiratima? Pa zato što za dve godine odlaganja kredita i zbog povećanja kamate mi ćemo platiti 160 miliona dolara više kamate. 160 miliona dolara.Toliko dolara.Toliko para da smo mogli svakom detetu koje prima socijalnu pomoć da damo pomoć od 500 evra. Toliko para ćemo dati više Emiratima. Kao da nije dovoljno bilo čašćavanja Emiratu u prethodnom periodu. Dali smo im najkvalitetnije građevinsko zemljište u Beogradu na vodi kao poklon. Dali smo im PKB, Karađorđevo, Luku Novi Sad. Preko tri milijarde evra smo mi već častili Emirate i sad ćemo im dati još 160 miliona dolara jer se nalazimo u tako lošoj finansijskoj poziciji da ne samo što nemamo da finansiramo tekuće obaveze nego ne možemo da vraćamo ni dospele kredite.Pritom, kredite.Pritom, nema kredita koji ste vratili iz sredstava koje ste zaradili ili uštedeli. Svaki kredit koji vraćamo prvo se zadužimo za novi po nepovoljnijim uslovima. Ko se tako ponaša? Ko uzima sve više kredita od sve više poverilaca pod sve Nikezić** Isključivo kockarski zavisnici i tako vodimo politiku ove zemlje kroz prekomerno zaduživanje koje će nas dovesti do dužničkog ropstva. Bankrot država. Hvala. Zanimljivo da niste tako razmišljali kada ste prodali čitavu Naftnu industriju Srbije za 400 miliona evra, manje nego što smo mi dobili kao jednokratnu naknadu za koncesiju na aerodromu.

grupe.Poštovani građani Srbije, naprednjačka vlast neprestano zadužuje vas, vašu decu, vaše unuke i vaše praunuke za milijarde evra. Samo na ovoj sednici su vas zadužili za oko tri milijarde evra i jedna od stvari za koju vas zadužuju je izgradnja bespotrebnog pretplaćenog tzv. nacionalnog fudbalskog stadiona.On će biti najskuplji u svetu, a neće služiti skoro ničemu osim da se neki ugrade par stotina miliona evra u taj posao.Šta će Srbiji fudbalski nacionalni stadion? Imamo primere, izgradili ste stadione u mnogim gradovima, evo na primer Leskovac i Loznica gde je dato po 25, 30 miliona evra za stadione, a prethodno kolo Superlige ukupno je prodato na dva stadiona sa po osam hiljada sedišta nula ulaznica. Neće narod da gleda srpski fudbal, jer je isti kao i srpska vlast, truo, korumpiran, kriminalan i najlošiji u Evropi.Sve lige unapred su nameštene, zna se ko je prvak, ko ispada iz lige. Od Superlige do poslednje lige u Srbiji fudbal vodi mafija u Srbiji, isto kao i državu.Srpska državu.Srpska reprezentacija fudbalska i klubovi su među najgorima u Evropi i to se dokazuje iz godine u godinu. Stadion će za sada po ovom projektu koštati oko 600 miliona evra, verujem da će izaći i do milijardu. Da bi mogli uporediti koliko je to novca evo grad Novi Sad gradi u Futogu zatvoreni olimpijski bazen sa pretećim objektima i on košta oko 15 miliona evra po vašem projektu, što znači bar manje pet miliona jer se neko ugradi. Dakle, za novac građana koji će biti bačen na tzv. nacionalni fudbalski stadion moglo se izgraditi oko 60 zatvorenih olimpijskih bazena širom Srbije. To znači da bi svaki grad i veća opština dobili zatvoreni olimpijski bazen. Da ne pričam o tome koliko je to sportskih hala, domova zdravlja, vrtića, škola i da li je sada važnije sve ovo ili jedan bespotrebni pretplaćeni nacionalni fudbalski stadion?Kakva je situacija sa bazenima u Beogradu? Imate jednu vest od pre par meseci gde vaterpolo klinci „Partizana“, najtrofejnijeg kluba na svetu, treniraju u praznom bazenu. Dakle, Nele Karajlić i „Top lista nadrealista“ nisu ovo mogli da predvide, da vaterpolisti treniraju, deca, u praznom bazenu. To je vaša investicija u sportove i u najtrofejniji srpski sport.Zato sport.Zato se na najnetrofejniji, najgori srpski sport, najkorumpiraniji ulažu stotine miliona evra.Ono što ja očekujem da ćete vi predložiti da se taj stadion zove AV arena i da će se svakog 5. marta na rođendan predsednika Vučića organizovati sletovi, kao nekada što je organizovao diktator Tito, pa će on u maršalskom belom odelu dočekivati vas naprednjake, ali ne trčeći kako dolazite, nego puzeći da mu uručujete štafetu mladosti od litijuma u obliku Oskara. Hvala vam. **Ana

ko će da ispadne, ko će da pobedi, jel zarađuje pare neke na ovim kladionicama o kojima priča? Pošto zna sve, uplati čovek tiket, zna šta će da se desi, vidovit, šta li je već. Pa naravno da ne.Ovo ostalo je toliko odvratno, čak i ružno pročitano da ne bih trošio vreme ni svoje ni vaše.

istočne Srbije u fudbalu, da sam bio potpredsednik Fudbalskog saveza, mogu da pozdravim svaku izgradnju sportske infrastrukture, a posebno Nacionalni stadion.Slažem se sa kolegom Mitrovićem da nam je fudbal loše organizovan, da nemamo rezultate, ali zato ne treba kriviti Vladu Srbije, već treba kriviti za lošu organizaciju Fudbalski savez i za to sam da se to menja i da treba što više ulagati u sportsku infrastrukturu, a ne u plate pojedinih funkcionera. Ne slažem se sa selektorom koji kaže da je dovoljno da se samo plasiramo na neko evropsko ili svetsko takmičenje, već da treba i tamo da pravimo rezultate, a treba da vidimo kolike plate imaju ljudi, i tu se slažem sa vama, ali treba ulagati u infrastrukturu. S obzirom da dolazim i sa juga Srbije, mogu da vam kažem da se trenutno rade stadioni i u Surdulici, Nišu i Kruševcu i takođe i tamo se igra fudbal, ne igra se fudbal samo u Beogradu. I druga stvar, svuda gde su izgrađeni stadioni, već ima rezultata, ali treba tražiti i uprave u granskim što se tiče takođe juga Srbije, mogu da kažem da svi građani uvek glasaju većinom za vladajuću koaliciju. Tako su glasali, ja sam dugo godina u SPS-u, dok je SPS bio, većina je glasala 90-ih godina za SPS, kada je bio DOS, građani juga Srbije su takođe glasali za vladajuću koaliciju, sada isto glasaju za vladajuću koaliciju. I ja i u Vladi Srbije, evo, pred vama kažem, s obzirom da sam zadužen za razvoj nerazvijenih opština, takođe tražim, ako glasamo uvek i podržavamo državu,

Izvolite. **Vladimir Đukanović** Zahvaljujem se, predsedavajuća.Meni je vrlo zanimljivo da ovde slušamo priče o izgradnji stadiona od ljudi koji nisu nikada nogom kročili na stadione. To je onako vrlo živopisno, ti ljudi su protivnici da naša zemlja ima nešto čime može da se pohvali u Evropi. Uzgred budi rečeno, ljudi da znaju, danas se stadioni grade upravo tako da je najmanji sadržaj na stadionu fudbal, suštinski fudbal se najmanje gleda na svakom stadionu. Ko god je bio na Alijans areni, ko god je bio na Vembliju današnjem, ko god je bio novom stadionu Totenhema, gde god, Mančester sitija, koje god, nije važno, Emirejtsa, Arsenalovog, to je sadržaj koji pre svega nosi u sebi ozbiljne tržne centre, razne kafiće, ugostiteljske objekte, znači najmanje sadržaj je suštinski fudbal.Zašto je to važno? Zato što svaki od tih stadiona donosi potpuno novo naselje, potpuno se nešto novo zida, čitavi kvartovi novi se zidaju, to je za vašu građevinsku operativu ozbiljan posao i suštinski tako BDP podižete. Ovde su ljudi protivnici izgradnje bilo čega savremenog i modernog, a da ne govorim o tome što naši klubovi, šta god neko mislio o njima, i Zvezda i Partizan i bilo ko, neće moći uskoro da igraju više na ovim sadašnjim stadionima, zato što ne zadovoljavaju standarde UEFA-e i neće moći ni reprezentacija nigde više da nam igra, jednostavno morate da prilagodite infrastrukturu onome što UEFA danas traži.Tako da, ja sam potpuno šokiran da neko može da bude protiv ovoga, ali šta da radite, opet napominjem i malopre sam govorio, vi ovde imate ljude koji su protiv izgradnje bilo čega u ovom društvu, verovatno žele da nas vrate negde u 19. vek i to je nažalost tako, ali građani bi o tome trebalo nešto više svakako da čuju. Zahvaljujem.

da je Srbiji potrebno da idemo napred. Nikad nisam bio protiv, kao čovek, i kao poslanik uvek sam glasao da se gradi i da se radi u Beogradu, da se gradi u Novom Sadu, da se gradi u Subotici, da se radi i u Nišu. Evo, Nacionalni stadion jeste nešto što je za nas bitno. Ja sam u životu, pošto imam 56 godina, bio nekoliko puta na stadionu dok sam bio u Nišu.Znači, volim fudbal, navijam uvek za našu zemlju, za Srbiju, bilo gde i bilo kad, ali meni je bitno isto, kada se izgradi Nacionalni stadion, kada radimo na tome, da mi radimo i ostale stadione. Ali gledajte sada, dolazim iz Svrljiga, to je jedna mala opština, mi nemamo ni fiskulturnu salu. Meni je bitno kao čoveku, ovde sam to više puta govorio, konkurisali smo više puta i tražili da odradimo tu mešovitu fiskulturnu salu za našu decu.Imamo naš Fudbalski klub Svrljig, koji igra fudbal u Niškoj u Niškoj ligi, ne znam tačno kako se zove, to zna više Novica, pošto je on bio tu i predsednik RIK-a, ili kako se to kaže, južne Srbije, istočne Srbije, nemam pojma, ali znam samo to da imamo dosta dobrih fudbalera koji su veoma aktivni. Ali mi kod nas nemamo tu fiskulturnu salu ili halu, gde bi naša deca mogla da igraju fudbal, da se bave sportom i u periodu kada je loše vreme, kada je kiša, kada je sneg, da imamo takmičenja i u rukometu i u košarci i odbojci. To je sve naša potreba.Zato ću glasati za sve ovo o čemu smo sada govorili, zato što je to za nas kao Srbiju bitno da imamo stadion, da na taj stadion dolaze mnogo jake i moćne ekipe, gde dolazi veliki broj ljudi, da imamo tu propratne stvari.Ali s druge strane, očekujem, normalno, da mi kod nas nađemo način da uradimo to u Svrljigu, tu halu, koja je započeta još davne 1990. godine. Evo, recimo, jedna od bitnih stvari, nije tu ministar gospodin Vesić, koji stvarno čovek ima koronu, gde bih rekao da kod nas putna infrastruktura jeste u takvom stanju da, recimo, magistralni put koji je veoma opterećen, koji ide od Niša preko Svrljiga, Zaječara, dole prema Boru, gde dolazi veliki broj kamiona, veliki broj tih vozila koja voze, prevoze određene hemikalije, rade ono što je potrebno, gde to funkcioniše, gde je recimo potrebna u delu baš od Svrljiga prema prema Nišu, to sad ko ne zna, ko nije išao, zove se mesto Gramada, tu je potrebna treća traka, tzv. zaustavna traka. Tu je stvarno veliki zastoj u saobraćaju, gde dolazi veliki broj kamiona,

da ima velike potrebe za mnogo stvari da se radi, uvek ću biti za to da Srbija ide napred, ali s druge strane, evo, kao čovek koji u Svrljigu živim, tamo mi je porodica, stvarno osećam probleme naših ljudi. Mi vidimo da idemo napred, ali mi iz tih malih sredina moramo da osetimo mnogo veću pažnju finansijsku, da se izgradi nešto, da se nešto vidi i konkretno tamo da ljudi ostanu da žive.Evo, čuli smo sada da smo dobili neka istražna prava tamo kod nas, dobili neke firme da se rade neke istražne radnje vezano za zlato. Evo, ja bih pozvao sve ljude koji žele

to je prekopotrebno, i to očekujemo da će biti u narednom periodu, a ja ću normalno i kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržavati sve one stvari koje su bitne za Srbiju, ali s druge strane tražiću da radimo, da se ulaže mnogo više u te naše male sredine, da ulažemo više u Niš, jer razvojem Niša razvija se i jugoistok Srbije.Još

gde promovišemo ono što vredi kod nas, to je zdrava hrana, zdrava sredina, dobri ljudi i sve ono što vredi tada dolazi kod nas. Ali s druge strane, normalno, ja ću biti u Loznici u subotu, jer je to za nas velika stvar. Hvala još jednom.

Poštovane građanke i građani Srbije, DS je podnela nekoliko amandmana da bi zaustavila dalje pljačkanje države Srbije. vladajuća većina planira da dodatno zaduži sve građane Srbije sa neverovatnih 42 milijarde dinara za izgradnju nacionalnog stadiona.Mi DS nismo protiv stadiona, nismo protiv stadiona, nismo protiv izgradnje sportske infrastrukture, naprotiv, ali potrebno je da nas neko ovde ubedi da je Srbiji potreban nacionalni stadion. Evo, pogledajte molim vas, juče, ovo su fotografije stadiona u Loznici koji ste prošle godine otvorili, stadion 32 miliona evra vredan, počela je nova sezona Superlige, pogledajte stadion je potpuno prazan, čak kažu ljudi da su travu pojele nekakve bakterije, jer se trava ne drenažira dobro, znači vlažna je i te bakterije se razvijaju u vlažnoj sredini, tako da ostade nam stadion u Loznici bez trave.Dalje, trave.Dalje, evo je, juče isto fotografija, prazan stadion u Leskovcu, stadion koji je koštao 21 milion evra, nigde nikog na ulicama. Imamo još, kada je pre neki dan, odnosno pre neku nedelju počela nova sezona Superlige, pogledajte, evo ga stadion Partizana, prazne tribine. Ja vas pitam, zar nisu dovoljni postojeći stadioni, na ovim postojećim stadionima oni ispunjavaju ove uslove da se igraju evropska i svetska prvenstva.Zašto mi danas još uvek nemamo studio izvodljivosti o tome da li je nama uopšte potreban nacionalni stadion? Pa, to je osnovni, to je prvi dokument, potrebno je da imamo prvo studio izvodljivosti, pa onda da se zadužujemo, kod nas je obrnuto. Mi smo prvo stavili kamen temeljac, pa tek onda očekujemo studiju izvodljivosti.Tako da jedino ono u šta je ova Vlada mene uspela kao ženu koja više od 40 godina u sportu da ubedi, jeste da je Vlada odličan dribler, znači, vi odlično driblujete sve zakone ovde, izbegavate zakonsku regulativu, majstori ste da kradete državni novac, bolji ste u driblingu od Lionela Mesija, a kamoli od čitave naše fudbalske reprezentacije. Hvala.

Dame i gospodo, gospođo predsedavajuća, mi ćemo kao poslanička grupa podržati amandman naših kolega opozicionih, odnosno protiv smo izgradnje nacionalnog stadiona.Smatramo stadiona.Smatramo da se ovo sa zaduživanjem malo otrglo kontroli, da je EXPO suviše krupan zalogaj za našu državu i za našu privredu, 42 milijarde, odnosno blizu 360 miliona evra koje ćemo uzeti od „Poštanske štedionice“ i to je meni jedino da kažem pozitivno što se zadužujemo kod domaćih banaka na 11 godina, odnosno u 132 mesečne rate sa početkom otplate 2027. godine. Mene prosto plaši šta ćemo mi i šta će biti posle te 2027. godine, naročito ako znamo da ćemo danas sa predlozima zakona, odnosno prednostima zaduženje koji idu nakon ove tačke dnevnog reda odložiti plaćanje dva kredita od po milijardu evra, uzeti 2014. godine, odnosno 2016. do 2006. godine po znatno nepovoljnijim kamatnim stopama.Meni je nekako prosto, nemojte mi uzeti za zlo nekako čudno da mi imamo dnevnu likvidnost od 750

novcu svih građana Republike Srbije. Pođite od toga, odnosno ajde i ja ponekad sebe kada preispitujem.Možda ja ne volim fudbal, pa sam protiv nacionalnog stadiona, ali mislim da ova država u ovom trenutku ima mnogo važnijih i bitnijih problema. Mi imamo velike liste čekanja za vrtiće i da ovaj novac uzimate za izgradnju vrtića, za izgradnju školskih sala, ja bih rekla u redu, kamata nepovoljna, svuda su skočile, odnosno na tržištu su kamate veće znatno u odnosu na neke godine od ranije, ali vi uzimate za nacionalni stadion. Pitam se da li je ova cena konačna? Imajući iskustvo, odnosno prateći, mislim da je ovo negde pola i da će konačno zaduženje biti bogami poveće od ovoga, da ne kažem duplo veće od ovoga.Mislim ovoga.Mislim da država ima obavezu da razvija, odnosno da ulaže u učenički i masovan sport, to je izgradnja fiskulturnih sala, znači ono što mogu da koriste svi građani. Bojim se da ulaganje u stadion, zvali ga mi nacionalni, imaćemo problem održavanja. Znate, nije samo problem nešto napraviti, svako ko je nešto pravio, zna da to posle mnogo više košta, odnosno održavanje košta. Jesmo li mi sa ovim kapacitetima, sa reprezentacijom koju imamo, sa onim što ćemo imati na tom stadionu, zaista dorasli da to nešto izfinansiramo posle te 2027. godine? takođe i ovi kriterijumi koji se uzimaju za obilaznice i za ove puteve, hajde sada ja sam načelno protiv toga da se mi zadužujemo, odnosno da ide kao leks specijalis i to bez primene Zakona o javnim nabavkama i cene su mi vrlo upitne, ali mi je to mnogo manje sporno od zaduživanja za nacionalni stadion.Tako da mislim da ovo treba da ostane, da se prihvati amandman opozicije da nema zaduženja. Hvala Hvala vam.Idemo dalje.Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić, Đorđe Đorđić; zajedno Aleksandar Jovanović, Danijela Nestorović, dr Milica Marušić Jablanović, Dragan Jonjić, Goran Petković, zajedno magistar Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Dijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović, Slobodan Petrović; zajedno Borislav Novaković,

i Dragan Ninković; zajedno dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Da li neko želi reč?Reč ima Borko Stefanović. Izvolite. Hvala, gospođo predsednice.Mi smo podneli ovaj amandman isto sa ciljem potpuno identičnim tekstom. Dakle, mi smatramo da treba da se briše zbog toga što je nažalost ovo samo jedan od primera kako ova vlast i ova Vlada se potpuno nerezonski, nepotrebno zadužuje. Mi smo ovde jasno izneli našu procenu, ne procenu nego vrlo jasne i precizne podatke, koliko će to biti. U pitanju je EXPO projekat za koji ste u avgustu rekli da je sedam milijardi, onda u januaru 14 milijardi evra, a posle tri nedelje ste došli na 17 milijardi evra. Niko živ ne zna koliko će to koštati građane Srbije.Sam stadion i sve ovo vezano za zaduživanje je toliko da će u više faza on izaći više, mnogo više od projektovanih inicijalnih 300 miliona, 500 miliona, 700 miliona, došli smo skoro do milijardu evra.Naravno da smatramo da u Srbiji treba da postoje i putevi i pruge, da se zidaju fabrike, da se pravi infrastrukturni projekti, međutim u ovoj situaciji kada ste vi pobrkali apsolutno prioritete, kada vam prioriteti nisu bitni, ovo je u stvari rasprava o vašim prioritetima. Vaši prioriteti nisu izgradnja, vaši prioriteti su ugradnja. Vi pokušavate ovde, jedan poslanik je rekao, šljunak, armatura, pod izvođači, to su vaši prijatelji, ljudi bliski Vladi koji će i na ovom projektu da uzmu ogromne pare koje će se sumnjamo na koruptivan način vraćati ne samo pojedincima, već i vladajućoj stranci.Samim tim došli smo u situaciju da vi ovu zemlju potpuno nenormalno, nerezonski, nelogično, neopravdano zadužujete, a istovremeno zadužujete i buduće generacije, zato što će buduće generacije morati da vraćaju ogroman novac i vraćaju ogromne kamate, mislim mislim da je kolega Nikezić to jasno izneo, na koje vi apsolutno nemate nikakav odgovor.Vi prosto imate odluku da to uradite, to je politička odluka i vi to želite da uradite, tako isto želite i da otvorite rudnik litijuma, iako je cela, skoro cela Srbija protiv toga, ne zato što je protiv rudarstva, već zato što je protiv ovoga što vi radite, bez garancija, bez zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine, hoćete to da uradite po svaku cenu i sada se čudite zašto ljudi koriste vokabular koji ste vi sa opskurnih sajtova, završavam, i opskurnih jutjub kanala, premestili na nacionalne frekvencije. Sada vam taj vokabular ne odgovara, a vi ste ga stvorili, vi ste ga kreirali i vi ovaj projekat, kao i ovaj stadion gledate, ne kao sopstvenu političku…

Uvažena predsednice Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, slušamo, evo danas tokom rasprave o amandmanima. Dakle, diskusije predstavnika opozicije koji su suštinski, kako kažu, zalažu za sprečavanje prekomernog zaduživanja države, a ja bih rekao da se zalažu za sprečavanje razvoja Republike Srbije.Prenebregavaju oni zapravo onu veoma dobru poznatu činjenicu, poznatu i nama i njima, da nije suštinsko pitanje, da li se koriste kreditna sredstva, već zapravo pitanje za koju namenu se koriste i za razliku od toga kako se država ponašala u periodu do 2012. godine u onoj deceniji, kada su odgovornost za upravljanje ovom državom snosile stranke DOS-a u svim iteracijama, pojavnim oblicima, agregatnim stanjima, kada smo se zaduživali gotovo isključivo za tekuću potrošnju i time stavljali teret na leđa budućim generacijama od 2012. godine, pa nadalje, mi se zadužujemo za potrebe realizacije investicija. Takvih investicija, koji uvećavaju kvalitet života naših građana, podižu životni standard i direktno ili indirektno uvećavaju budžetske prihode u godinama koje sleduju. Da je to tačno govore egzaktni makroekonomski pokazatelji. Oni su nedvosmisleni, oni ne govore o tome, dakle da BDP u Srbiji raste iz godine u godinu, vrednost svega onoga što je proizvedeno i što stvorimo i da naš BDP raste značajno brže u odnosu na javni dug.Udeo javnog duga u BDP Republike Srbije na kraju prethodne 2023. godine iznosio je 52,3% 52,3% dok danas iznosi 50%. Ako uzmemo u obzir to da je prosečna stopa javnog duga u državama članicama EU negde oko 90% svima može i mora biti jasno da se radi o odličnom rezultatu. Toliko o prekomernom zaduživanju države za koje nas optužujete i prozivate.Drugi element koji uvek moramo imati u vidu to su kamatne stope pod kojima se država zadužuje. Prosečna ponderisana kamatna stopa za zaduživanje države u 2012. godine u dinarskoj valuti iznosila je, zamislite, 13,7% poena, dok danas iznosi 5,1%. Toliko o tome, da se država ponaša, evo citiraću jednog odo opozicionih poslanika kao nekakav „kockarski zavisnik“, pa da je kockarski zavisnik onaj ko se zadužuje pod manjom kamatnom stopom ili pod većom, da li je onaj koji je uvećao BDP, brži u odnosu na javni dug, ili onaj čiji su rezultati bili katastrofalni i čega se građani Republike Srbije veoma dobro sećaju.O tome ko je zapravo bio kockarski zavisnik, govori i stanje u državnoj kasi, upravo te 2012. godine, na kraju mandata Vlade Mirka Cvetkovića, tada se na računima budžeta Republike Srbije nalazilo svega 8 milijardi dinara i u tom momentu nam je bilo potrebno 40 milijardi kako bismo obezbedili isplatu penzija našim najstarijim Danas, ponoviću, svi to veoma dobro znate, ali nije zgoreg ponovo reći, sa današnjim danom na računima budžeta Republike Srbije nalazi se 740 milijardi dinara.Da li je to rezultat dostojan kockarskog zavisnika, ili rezultat jedne ozbiljne i odgovorne vlasti, građani će prosuditi sami. Zbog svega toga, naravno, pozivam narodne poslanike da odbace predložene amandmane, a završiću samo sa još jednim podatkom koji je veoma bitan i čisto radi javnosti, radi ispravnog informisanja naših građana, ponoviti jednu važnu stvar.Naime, taj iznos od 17,8 milijardi evra o kome se govori nije iznos novca koji je namenjen samo za organizaciju specijalizovane izložbe EKSPO 2027, već za realizaciju kompletnog programa Skok u budućnost, koji obuhvata 323 projekta, veoma važnih, uključujući rekonstrukciju velikog broja lokalnih puteva i saobraćajnica.Što se same organizacije pripreme izložbe EKSPO 2027 tiče, namenjen je iznos 1 milijarda i 290 miliona evra. **Ana

Vi hoćete da uložite 520 miliona evra za izgradnju fudbalskog stadiona, po proceni Fiskalnog saveta, pošto ga izvodi strana firma, biće 25% skuplji, odnosno procene su da će otići u milijardu.U Atini, Panatenaikos je počeo da pravi stadion 2023. godine i završiće ga 2026. godine, broj mesta 40 hiljada i košta 125 miliona

da li je to racionalno'Ja vam kažem, žao mi je što je ministar Tončev otišao, da je njegova firma“Tončev gradnja“, gradi stadion, a ja da budem nadzor, ovaj stadion bi bio jeftiniji i koštao bi najviše 150 miliona evra, jer bi bilo gradnje, ali ne bi bilo ugradnje, jer mora da se, ja tražim da se domaćinski posluje. Deca u Srbiji moraju da znaju da su prioriteti znanje i prosveta, a nikako megalomanski projekti, ulaganje u znanje i prosvetu, dovešće do razvoja Srbije, a nacionalni stadion kako ga vi zovete, nikada. Hvala.

i ušla sam i uzela učešće u politici kada su crvene linije pređene, a po mom mišljenju već uveliko moramo da razmislimo šta je to što je ovoj zemlji potrebno i kako možemo da skrenemo sa puta urušavanju ove naše zemlje.Inače sam bivši sportista, trenirala sam fudbal i branila sam boj ove zemlje i ako neko može da priča o stadionu, to sam ja. Uvek je moja želja bila da imamo stadione, da sport treba da bude od veoma velike važnosti u našoj muči, što kod vas ne vidim strategiju, pravilnu strategiju razvoja i meni je žao što gospodin Tončev nije tu, pošto se pozivao na jug Srbije, da ga pitam, kako je moguće da pravimo infrastrukturu a da u gradu Nišu imamo pet klubova koji su imali izuzetne rezultate u Evropi i svetu i budu uništena?Kako je moguće da pričamo o sportu kao bitnoj stvari u našim životima, a mislim da 70% ljudi nemaju uslova da svojoj deci plate članarinu i time uključe svoje dete da mogu da se bave sportom?Čitav sportom?Čitav svoj život sam posvetila sportu i sve vreme propagiram da jedan mlad čovek može odrasti i biti zdrav samo ako se bavi sportom. Tu se i društveno i socijalno obrazuje. Tu uči i na pobedu, tu se uči i da prihvati poraz, ali, dragi moji, danas nam u sportu rade ljudi koji sve imaju osim sporta. Mislim da ljudi koji se bave ovakvim pitanjima zaista moraju ili da su ljudi koji su se bavili sportom ili ljudi koji su učeni da se bave sportom.Vaša kontradiktornost u rečima i delima ne znam da li je atak na našu inteligenciju ili je nedostatak inteligencije pojedinaca, a zaista smatram da i među vama ima vrlo pametnih i savesnih ljudi, pa se pitam kako je moguće da budu saučesnici u urušavanju naše zemlje i moralnih vrednosti?Nemam ja ništa protiv izgradnje stadiona, ali ne u ovom trenutku. U ovom trenutku mi imamo jugoistok Srbije koji je devastiran, jugoistok Srbije gde u trećem gradu, u Nišu, u samu centru posle svake kiše ljudi iz svojih podruma, iz suterena iznose fekalije. S druge strane, želimo da zadužimo zemlju da se neko igra u delfinarijumu.Ja ne želim da živim u zemlji gde nisu podjednaka prava za sve građane i svi uslovi za život građana jednaki na svim delovima naše zemlje.Nemam ništa protiv zaduživanja, ali ako su profitabilna i ako će nam u nekoj budućnosti doneti koristi i isplaćivati sami sebe. Mi ulažemo u mrtav kapital, dajemo novac tamo gde nam se nikada neće vratiti, a pitam se od čega će naša deca vraćati sve te dugove ako nismo učinili onoga u šta smo uložili profitabilnost?Živela sam u inostranstvu i vratila sam se da živim u svojoj zemlji. Želim da moja zemlja ima visoke standarde, ali ne možemo staviti šešir na glavu ako nam cipele propuštaju. Zato vas molim, uzmite se razumu i pameti, dajte da napravimo pravilnu strategiju da svi ljudi u našoj zemlji imaju iste uslove za život. Garantujem vam da na jugoistoku ti uslovi nisu kao u drugim delovima zemlje.Za kraj ono što ću vam reći, a to je odgovor na konstataciju gospodina Tončeva, nije tačno da na jugoistoku zemlje glasaju za SNS. Niš vam je primer toga. U Nišu smo dobili 3.320 glasova više.Počeli su ljudi da razmišljaju svojom glavom. Počeli su ljudi da stavljaju na papir šta je to što dobijaju i šta je to što gube. Zato vas molim, ima još vremena da se uzmemo pameti i da radimo, pre svega, za dobrobit naših građana.Hvala puno.

mi već sedam dana ovde u Domu Narodne skupštine slušamo kako predstavnici Vlade, svi do jednoga, danas me je ministar Starović podsetio na to, izgovaraju – vi ste protiv da se mi zadužimo. Gospodo ministri, ne zadužujete se vi. Mi nemamo ništa protiv da se vi privatno zadužiti gde god i kako god hoćete, mi imamo protiv da vi zadužite građane Republike Srbije za investicije koje su potpuno neopravdane i nepotrebne.Što se tiče planiranog zaduživanja za Nacionalni stadion, poslanici Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića glasaće protiv ovog i zato smo i podneli amandman, jer je Vlada naručila prethodnu studiju tržišne opravdanosti ovog zaduživanja i nikada je nije predstavila građanima, a nije predstavila građanima zato što studija koju je Vlada naručila kaže da je neopravdano graditi ovaj predimenzionisani stadion.U toj studiji se kaže da je poseta utakmica domaće lige kod nas 3.000 - 4.000 ljudi, da je prosečna poseta na utakmicama kada igra reprezentacija oko 13.000 ljudi, ali se kaže dimenzionisaćemo troškove na 52.000 sedećih mesta zbog insistiranja naručioca na 62.500 mesta. To je Vlada tražila od njih.Zašto

koja je u većinskom vlasništvu iste te Vlade, da se posao za izgradnju ovog stadiona dodelila prema pravilima EXPO-a, a to su pravila koja potpuno suspenduju Zakon o javnim nabavkama, pogađate firmama koje su bliske SNS-u, a najkriminalniji deo jeste da otplata kreće posle grejs perioda od tri godine, negde krajem 2027. godine, u vreme kada SNS više ne bude na vlasti, kada bude prošao novi ciklus izbora.Tada će građani vraćati dugove ne za izgradnju vrtića, bolnica, škola i svega što je neophodno, vraćaće dugove za novac koji je bez javnih nabavki dat direktno firmama bliskim SNS-u i to je razlog zbog koga ćemo glasati protiv ovakvog predloga.Hvala vam.

godina predsednik fudbalskog regiona istočne Srbije i za to vreme nijedan klub nije ugašen, ali mogu da vam kažem da smo nekoliko klubova novoformirali.Slažem se sa vama da treba ulagati u bazični sport i da treba ulagati u školski sport, ali sam i srećan što imamo predsednika koji voli sport i koji ulaže u infrastrukturu. To se slažem sa tim.Nije on kriv i treba napraviti novu organizaciju u svim sportovima, posebno u fudbalu. Kao što sam i malopre rekao, loša organizacija Fudbalskog saveza, u kojem sam bio već tri godine, isto sam ukazivao i na sednici Izvršnog odbora i na sednici Odbora za hitna pitanja da su tamo prevelike plate i sada kažem pred celom javnosti Srbije da nam je selektor, koji je iz Niša, moj zemljak i koga volim i poštujem kao fudbalera, preplaćen za svoj posao, a rezultate koje ima su nikakvi i da treba možda mi kao Vlada Srbije da se pobrinemo da se napravi bolja organizacija u Fudbalskom savezu Srbije, bez obzira na to što je udruženje i ne zavisi od Vlade Srbije.Slažem se sa vama da je loša organizacija trenutno i u u fudbalskom regionu istočne Srbije, da je tu čovek na čelu koji nikad se nije bavio fudbalom, da treba uključiti ljude koji su se bavili sportom i koji znaju nešto o sportu, ali podržavam svaku izradu infrastrukture.Što se tiče kolege Mitrovića, mogu da vam kažem za moju firmu da je ona gradila jedan fudbalski stadion, a to je stadion TSC-a u Bačkoj Topoli. To je finansirala mađarska Vlada, a gde finansira srpska Vlada ja kao ministar ne učestvujem na te tendere.Hvala.

**Dragana Rakić** Evo još jednom da podsetim poštovane građanke i građane Srbije, ovo su fotografije praznih stadiona. Ovo je stadion u Loznici Znači, odigrano je kolo fudbalske super lige.Ovo su prazne tribine stadiona stadiona u Leskovcu.Stadion u Zaječaru je treći stadion koji je prošle godine uređen.Ta tri stadiona su zajedno plaćena 80 miliona evra.Njihove tribine evra.Njihove tribine zvrje prazne.Pažljivo sam slušala izlaganje ministara i predstavnika vladajuće koalicije. Niko me nije ubedio gde je ta potreba da se pravi još jedan megalomanski stadion, Nacionalni stadion, kada mi postojeće stadione ne koristimo. Stadioni nam zvrje prazni, a mi treba da se zadužimo za neverovatnih 600 miliona evra da bismo dobili još jedan stadion na kome će se možda igrati pet, šest utakmica godišnje jer na tom Nacionalnom stadionu nastupa reprezentacija. Znači, gde je tu isplativost?Kažu stručnjaci da bi taj nacionalni stadion bio isplativ, potrebno je da nedeljno dolazi bar 40 hiljada gledalaca, da se proda bar 40 hiljada karata nedeljno i onda bi se nacionalni stadion isplatio u naredni 50 godina. Znači, bili bismo na nuli nakon 50 godina. A mi računamo da ćemo biti u nekakvom plusu.Ja sam ovde bila poprilično iznenađena. Znate, ja sam dugo u sportu i vrlo pratim i fudbal i košarku i atletiku i plivanje itd. Ja Ja sam iznenađena kada čujem od predstavnika vlasti da mi u stvari fudbalski stadion ne pravimo zbog fudbala, mi fudbalski stadion zidamo zbog pratećih sadržaja. E, sad, šta su prateći sadržaji, to je maglovito ostalo, to neka svako od gledala domisli u svojoj glavi.Ali, ono što je sigurno, sigurno je da je nacionalni stadion još jedna prilika i jedna pokrivalica da se iza tobožnje brige o sportu u stvari sakrije kriminal i korupcija, po kome je Srbija prva u Evropi.Dakle, s obzirom na to da se izgradnja fudbalskog stadiona u mnogim mestima u Srbiji pokazala nesvrsishodnom, a da zbog upliva politike u rad Fudbalskog saveza Srbije i dovođenja čelnih ljudi iz SNS na najodgovornije pozicije u ovom savezu, fudbalska reprezentacija Srbije kontinuirano beleži katastrofalne rezultate na svim takmičenjima, te smatramo da od ovog projekta od izgradnje nacionalnog stadiona treba odustati.Ja bih vas podsetila, nažalost, naši fudbaleri su se brže vratili sa Evropskog prvenstva nego što su otišli. Nisu morali oni piloti koji su vozili onaj hrvatski avion ni da gase motore. Znači, odmah su mogli da okrenu krug i da vrate naše reprezentativce nazad.Ovde nazad.Ovde nema nikakve brige za sport, jer mi koji smo u sportu, mi znamo šta znači prava, autentična briga za sport. To je briga i ulaganje u školski sport i u omladinski sport, ulaganje u one trenere koji rade sa mlađim kategorijama. To vam je baza. To je baza iz koje nastaju budući reprezentativci. Ulaganje u ljude je ono što mora da bude prioritet svake vlasti, pa čak i ove naprednjačke.Ovo naprednjačke.Ovo jeste politička odluka. Izgradnja nacionalnog stadiona nije nikakva briga za sport, to je čisto politička odluka i primer i prilika za novo zaduživanje građana i za bogaćenje ljudi koji su u vrhu režima Aleksandra Vučića.Iskoristila bih priliku, pošto je ovde ministar Tončev, koji se zanima za fudbal i stanje u fudbalu itd, ja bih ga pitala za nešto

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo iz SNS-a, kada u ovim papirima pročitam koliko imate u planu da nas zadužite za projekat nacionalnog stadiona u Surčinu, pored onoga što ste nas već zadužili,

dinara kod banke Poštanske štedionice za izgradnju nacionalnog fudbalskog stadiona, sa pristupnim saobraćajnicama. Prošle jeseni ste nas već zadužili kod Poštanske štedionice i Uni kredit banke za izgradnju linijske infrastrukture do nacionalnog stadiona.

Ponovo ste najavljivali izgradnju 2020. godine, kada je ministar finansija Siniša Mali tvrdio da je studija opravdanosti završena. Sada, 2024. godine, kada ste konačno počeli sa izgradnjom, licitira se sa cifrom od preko 600 miliona evra. A ako se i kada se bude izgradio, ne bi me iznenadilo da bude potrošena i cela milijarda.Pazite, uprkos tvrdnjama ministra da je studija opravdanosti završena, Ministarstvo finansija raspisalo je u februaru ove godine tender za izradu studije opravdanosti. Zbog kontradiktornih izjava državnih funkcionera u prethodnom periodu nismo čak sigurni oko cene, kao ni oko toga da li postoji studija opravdanosti ovog projekta. Jedino što sigurno znamo jeste da ste nas zadužili milijarde i da ćete nas tek zaduživati.Da li vi, dame i gospodo, uopšte imate ideju koliko je to para? Da lakše razumete, ja dolazim iz Vranja, jednog od najsiromašnijih gradova u Srbiji, koji je centar jednog od najsiromašnijih okruga u Srbiji - Pčinjskog okruga. Grad Vranje i još šest opština Pčinjskog okruga će u ovoj godini na ime svih kapitalnih investicija u okrugu utrošiti oko 11,3 miliona evra. Ceo okrug oko 11,3 miliona evra, stadion u Surčinu oko 600 miliona evra za sada. Da li vi znate da za jedan fudbalski stadion imate u planu da potrošite onoliko novca koliko bi se u Pčinjskom okrugu potrošili za kapitalne investicije u naredne 53 godine. Vi u prevodu planirate da za izgradnju stadiona potrošite oko dvadeset godišnjih budžeta grada Vranja. Za kapitalne investicije je za 2024. godinu odvojio oko četiri miliona evra, a vi trošite za fudbalski stadion koliko bi Vranje u narednih 150 godina potrošilo za kapitalne investicije.Te silne milijarde možete iskoristiti, na primer, da u najmanje 10 narednih godina obezbedite besplatne udžbenike za sve đake na teritoriji cele Srbije. Svake godine deca iz Vranja gledaju kako deca u Beogradu dobijaju besplatne udžbenike dok njihovi roditelji muku muče kako da im kupe knjige. Da li su deca u Vranju manje vredna od dece u Beogradu, gospodo?Na kraju, evo jednog predloga za rešavanje dva problema jednim potezom. S obzirom na to da ćete za nacionalni stadion potrošiti mnogo više nego što će Republika Srbija dobiti rudne rente za eksploataciju litijuma, vi, poštovane kolege narodni poslanici, donesite ovakvu odluku. Pošto građani Srbije ne žele da im unište zemlju vađenjem litijuma, zabranite rudarenje litijuma, a novac od potencijalne rudne rente nadoknadićete odustajanjem od ovog suludog projekta izgradnje fudbalskog stadiona novim zaduživanjem građana Srbije. Jel pošteno? Ipak bih rekao da ćete se držati one stare maksime - hleba i igara. Hvala.

Ja sam jedna ozbiljna žena koja čvrsto stoji iza svojih reči.Gospodine Tončev, rekli ste da nije istina da su uništeni klubovi u Nišu, a ja vam kažem, vi ste ograničeni na fudbal, a kada ja pričam o sportu pričam o svim sportovima. Jesu uništeni i zaključani. Rukometni klub „Železničar“, koga pamtimo sa svim svojim priznanjima i uspesima je zaključan. Rukometni klub „Dim“ iz Niša je takođe zaključan. Bokserski klub iz Niša koji je bio u ekipnom prvenstvu Evrope je takođe uništen. Moj „Mašinac“ je urušen i mogla bih vam nabrajati do sutra.Znači, ono što sam rekla stojim iza toga. Sport u Nišu je uništen. Hvala puno.

predsednik, o tome znate i o tome sam govorio i uvek govorim o onome što znam.Ali, hoću da odgovorim i koleginici u vezi sudijske organizacije. Kad sam bio član Odbora za hitna pitanja, član izvršnog odbora, na čelu su sudijske organizacije se nalazio gospodin Karadžić i gospodin Filipović. Posle toga ja više nisam u Fudbalskom savezu Srbije, baš iz toga što su doneli novi statut da političari ne mogu da budu članovi skupštine ili bilo kakvi funkcioneri u Fudbalskom savezu, što po meni nije dobro. Čak sam i dok sam ja bio tamo imao razne prijave, ali Upravni sud je potvrdio da s obzirom da je Fudbalski savez udruženje građana ne finansira iz budžeta da mogu da budu političari članovi skupštine Fudbalskog saveza, i imamo i imamo dosta primera u Evropi. Evo, pogledajte u Grčkoj u Mađarskoj, uzmite samo, svi znamo Italiju, Berluskonija koji je imao i svoj klub i koji je bio u fudbalu. Znači, što se tiče mene lično ja sam za da političari mogu da budu u fudbalu.Što se tiče Santrača, znam ga znam ga kao dobrog sudiju i predsednika Sudijske organizacije biraju same sudije. To koje funkcije i kakve ima stvarno ne znam i ne mogu da komentarišem. Hvala. Raguš** Član 3. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Prijavila se gospođa Marina Mijatović.

Da ne postoji novca koji se obrće u izgradnji vaših stadiona, u veštačkom održavanju pojedinih fudbalskih klubova, u ovoj zemlji se ništa ne bi radilo.Dakle, radilo.Dakle, ja ne mogu da verujem da li ste vi normalni ljudi, da vi uzimate kredit od 360 miliona evra za izgradnju fudbalskog stadiona, koji svuda ne košta više 150 hiljada. Samo u Srbiji će izaći na blizu milijardu, dok nam se bolnice, padaju na glavu, dok nema dovoljan broj obdaništa po Beogradu, gde deci ne mogu da obezbede mesto roditelji u obdaništima, da je ova zemlja u potpunom rasulu, vi krcate jedan ne rezonski nenormalno veliki novac na izgradnju jednog stadiona u državi u kojoj publike nema.Dakle, Superliga Srbije vam pokazuje jasno da sve ove silne pare koje ste dali u Loznici i u Leskovcu na izgradnju tih stadiona tamo je broj posetilaca na stadionima nula. Dakle, publike u ovoj zemlji nema. Zašto je nema, geneza je dugačka. Zato što je fudbal u ovoj zemlji pod vašom vlašću posebno, a i pre toga do duše, rasturen i razmontiran, što vi petliće učite kako da nameštaju utakmice i kako se kupuju bodovi.Zato ovde fudbal ne postoji i zato uskoro nećemo imati talenata koje ćemo moći i da prodamo jer od toga takođe živite i zato ste Fudbalski savez Srbije posle Kokeze, onog nesposobnjakovića, doveli ste Džajića i Piksija, koji su velika fudbalska imena dok su fudbaleri bili, ali nažalost ljudi malog kalibra jer su pristali da sa vama zajedno rasturaju srpski fudbal. Rasturaju ga za dobru apanažu, za dobru platu i za dobre privilegije.U ovoj zemlji se sve raspada. Vi dajete basnoslovan novac za nekakav fudbalski stadion gde publike nema, ponavljam, niti je ekonomski isplativ. Ja postavljam pitanje – da li ste vi normalni?Ovaj đavolji advokat Đuka ovde poziva otvoreno i proziva ljude na Tviteru kako će biti kopanja, biće, biće. Pa dođi, gospodine, na Terazije 10. avgusta pa to reci pred ljudima. Ali, vi ne smeta na ulice. Vi to vrlo dobro znate, kao što i predsednika vaše države, tu mitsku ličnost nikada niko na ulici nije video. Na Andrićevom vencu ode čovek da kupi nešto na kiosku. Ne postoji. Vi među narod ne smete. Oteli ste i Dejana Tomaševića. Ja molim predsedavajućeg da nam vrati pravog Dejana Tomaševića, onog kome smo svi aplaudirali. Ovog što je počeo da liči na Potrošeno je vreme vaše grupe.Replika, direktno pomenut gospodin Vladimir Đukanović.Izvolite. **Vladimir Đukanović** Zahvaljujem.Znate, za razliku od nekih koji su od dužnika bežali po Knez Mihajlovoj po haustorima, ja nemam razloga ni od koga da se skrivam. Idem sam, šetam ulicom, razgovaram sa svakim, popričam sa svakim i nikada svoj stav nemam nameru da zbog rulje promenim, za razliku od nekoga ko je inače mnogo vatrenije od mene hvalio Aleksandra Vučića. Ja sam čak mislio da ste možda čak i neka familija koliko ste ga vatreno branili, koliko ste se zaljubili gotovo u njega, a onog momenta kada niste dobili ono što ste tražili, tj. kada vam apanaža izgleda nije bila dovoljno visoka vi ste promenili stranu i sada ste najveći protivnik. Ja nemam ništa protiv toga. Samo nemojte meni da pričate da li smem negde da dođem ili ne smem da dođem, jer vi na ulicu ne smete da izađete koliko dugujete novca razno raznim dužnicima i morate da se sakrivate po haustorima u Knez Mihajlovoj ulici da vas ne bi pronašli. Sram vas bilo. Zahvaljujem. Nije tačno da na fudbalskim utakmicama nema publike. Nema možda u onoj meri u kojoj bismo svi koji volimo fudbal želeli, ali ima i ja sam jednom prilikom prisustvovao. Krsta Janjušević me je pozvao u Priboj da gledam utakmicu FAPA i tamo mi je jedan čovek rekao jednu pitalicu. Kaže – šta je ovo – dve glave isto misle, šest nogu, a dve vise? Ja rekoh – ne znam. Kaže – pa Parandilo na magarcu. E sad što mi je to rekao baš u Priboju i ko je Parandilo na magarcu razmislite sami. Hvala.

Ne znam da li ste vi znali da ste Obioru Oditu pribojski FAP doveo u 40 i kusur godina da igra fudbal dole dok mladi ne mogu da igraju i znate kako ga je isplaćivao? Tako što ga je zaposlio u EPS da prima platu, a pola dobija na ruke. To je vaš srpski fudbal. To tako funkcioniše. Vaš humor koji ovde plasirate on je naširoko poznat. Mi smo na njega navikli.Gospodine Đukanoviću, ne smete na ulicu da izađete, ni vi, ni Vučić. Nikada ga niko nije video. Prošao sam hiljadu puta pored Andrićevog venca, nikada ga niko nije video jer taj čovek ne sme među narod da Vi da možete vi biste službenim automobilima ulazili u zgradu sopstvenu, vi biste ulazili u zgradu Vlade službenim automobilima. Vi ne smete među narod jer znate da ste ga uništili, razorili i devalvirali. To ste vi gospodo naprednjaci.Na bljuvotine koje iznosiš ti ovde ne pada mi na pamet da ti odgovaram jer vi naprednjaci ste poznate lažovčine. Taj klip gde sam ja hvalio bilo kada Aleksandra Vučića, ja vas pozivam već nekoliko puta da ga pokažete, a pošto ga nemate i pošto izmišljate, pošto vama ništa nije sveto, to ste vi naprednjaci, mi smo na to navikli. To što lažete to mene ne boli.Mene boli što se vi zadužujete, i to se zadužujete da buduće generacije vraćaju. Pa da li biste ovakve kredite za kakve ih zadužujete danas Srbiju podigli privatno lično vi, sa ovim kamatnim stopama? Pa ne biste, ali za Srbiju može, jer nećete vi vraćati, vraćaće neko drugi. A mafijaška organizacija mora od nečega da živi, mora Aleksandar Vučić da hrani svitu od nečega, i Zvonka Veselinovića, i Radojičića i sve vas ovde, ikebane, koji služite da aplaudirate „Rio Tintu“ i da kažete da ćete kopati.Vidimo se 10. avgusta, pa dođite tamo, njima da kažete da će se kopati. Ja vas pozivam i ovim građanima u Šapcu, Loznici, Valjevu, Kraljevu, Bogatiću i Krupnju i gde sve nisu protestvovali i rekli da nećete kopati, napredna mafijo, da zgrćete milione. Ja vam obećavam da nećete, a za sve zločine ćete Gospodine Parandiloviću, nemojte više da se javljate po Poslovniku. Vi ste ovim vašim izlaganjem uvredili svakog građanina Srbije koji je glasao za SNS. Vi ste Vi ste sve te ljude nazvali mafijašima i šta još sve niste rekli. Stoga, molim vas, pošto insistirate na Poslovniku, vi imate kao poslanik pravo na to da uradite, ali ću ja to da ignorišem, jer ste ovim pokazali kako štitite dostojanstvo Skupštine.Gospodin **Vladimir Đukanović** Pa znate, to što neko urla i arlauče, ne značida je u pravu. Valjda mora tako da dokaže da to što govori je ispravno, a suštinski, čovek obmanjuje javnost. Nikako da odgovori koliko još to mora puta da se sakrije od dužnika po Knez Mihailovoj ulici i zašto ga jure, kome je to ostao dužan i zašto se skriva po haustorima. To je ono što je ključno.To što se vi ljutite ovde i što vas je to pogodilo, to je vaš problem, a to kako ste hvalili Aleksandra Vučića, pa to ceo Priboj priča. To čitav Zlatiborski okrug priča. Pa ljudi nisu mogli, oni osnivači SNS, nisu mogli da dođu na red od vas koliko ste se hvalili i koliko ste tražili funkciju. I onog momenta kada funkciju niste dobili, vi jednostavno ste otišli na drugu stranu. I nemam ništa protiv, to je vaše pravo, samo nemojte nama ovde da solite pamet i da nam pričate o tome ko je ispravan i ko nije.Što se tiče službenih automobila, pa vi ste se najviše vozili u životu službenim automobilom. Ja nisam nikada. I šetam, idem i gradskim prevozom, vozim i svoj auto, a nikad nisam službeni auto koristio u životu, za razliku od vas, koji ste to i te kako koristili. Zahvaljujem. Ne bih dalje odgovarao ovakvom čoveku

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, doc. dr Biljana Đorđević, Robert Kozma, prof. dr Đorđe Pavićević, Natalija Stojmenović, doc. dr Rastislav Dinić, Marina Mijatović i Bogdan Radovanović.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Gospođa Marina Mijatović, kao podnosilac. Izvolite. Hvala, predsedavajuća. Mi smo podneli amandman na član 3, kojim smo predložili da se primena ovog zakona pomeri na 1. januar 2025. godine, iz razloga što se nadamo da od avgusta 2024. do januara 2025. godine ima dovoljno vremena da razmislite i da budete pravno kreativni i da promenite objekat koji je predmet ovog ugovora, odnosno da umesto Nacionalnog stadiona postoji lista zdravstvenih ustanova za koje je neophodno da postoji urbana infrastruktura i, kako ovde kaže, pristupna saobraćajnica. Ne samo jedna, nego za sve zdravstvene ustanove kojima je to potrebno.Ne pričam ovde samo o Beogradu, već i o drugim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. A kad kažem – pristup, mogu da kažem da nijedna zdravstvena ustanova nije u potpunosti pristupna građanima i pacijentima, a posebno mogu da pomenem Tiršovu, Institut za majku i dete i Sokobanjsku, koja je klinika za rehabilitaciju.Dakle, sve ove zdravstvene ustanove nemaju ni dobru infrastrukturu kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, invaliditetom, dakle, one ne mogu da priđu zdravstvenim ustanovama, a ono što je najveći problem jeste parking prostor. Dakle, ako želimo da omogućimo da zdravstvene ustanove budu dostupne pacijentima, mi moramo da im regulišemo i parking, odnosno da ne kruže jedno sat vremena oko svih zdravstvenih ustanova, posebno u Beogradu.Ja bih se ovde takođe osvrnula i ne reči guvernerke, koja kaže da se zaduživanje zloupotrebljava i da se neko zadužuje za letovanje, a mi se zadužujemo za budućnost. Pa ne znam kako je zaduživanje za stadion budućnost. Za nas je bolnica nešto što predstavlja budućnost, a posebno tamo gde se žene porađaju i gde se leče deca. Hvala. Hvala, gospođo Mijatović.Reč ima gospodin Borislav Novaković, po Poslovniku. Izvolite. **Borislav Novaković** Reč je o članu 27. koji kaže da se starate o primeni ovog Poslovnika analogno. Budući da ovde nije predsednica Skupštine, posao je na vama.Zaista smo slušali neukusna poređenja, koja ne priliče prigradskim mestima kada se drži zbog građana. Zaista nema smisla da slušamo ove stvari, a da ne opomenete. Ja vas razumem ako pokušavate da uspostavite određene kriterijume, vi imate pravo na to s mesta predsedavajućeg, ali onda oni moraju biti pravični i odnositi se i na jednu i na drugu stranu. Ja vas molim da se to ne ponavlja, jer će to dodatno naelektrisati situaciju i onda ćemo doći u trenutak kada nećete moći da kontrolišete ono što se događa u Skupštini, kao što se to dogodilo u jednom trenutku danas.Ja vas molim da striktno primenjujete Poslovnik i ukoliko ga budete striktno primenjivali, nećemo biti više u prilici da slušamo zaista direktne uvrede na račun poslanika. U ovom trenutku to je uradio gospodin Jovanov, ali nezavisno od toga, molim vas da uspostavite jedinstven kriterijum. Gospodine Novakoviću, potpuno ste u pravu. Ja se zaista trudim da striktno poštujem Poslovnik. Čuli ste sve to što je baš kolega koji sedi u u tom delu Skupštine izgovorio, a verujem da biste vi mnogo drastičnije i dramatičnije reagovali da uvedete red i civilizovan dijalog. Svako ima pravo na svoj politički stav, svi ćete dobiti po

svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u kolege, da vas obavestim da nećemo biti u prenosu za koji minut zbog utakmice koja će se emitovati.Prelazimo na Šestu tačku dnevnog reda Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Unikredit banke Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Srđan Milivojević, dr Dragana Rakić, mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović, Slobodan Petrović, Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović, Dragan Ninković, dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić, zajedno mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović i zajedno Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Gospođa Tatjana Marković Topalović, jedan od podnosilaca amandmana, izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća.Mi smo stavili da se član 1. briše. Smatramo da nema razloga za aneksiranje komercijalnog ugovora kojim je definisana realizacija projekta u delu cene izvođenja radova, te su iste za 467,5 miliona evra porasle za gotovo 100 miliona evra i sada to izlazi negde oko 555 miliona evra.Znači, predviđena cena izgradnje puta koji se sastoji iz tri deonice je 11. oktobra 2024. godine povećana za 90 miliona evra bez ikakvog opravdanja. Znači, nema opravdanja niti za porast niti za ovo uvećano zaduživanje pri čemu je naveden porast cena ovog puta netransparentan i Srbija centar smatra da treba brisati član 1.Još jednom ću da naglasim pošto me nisu čuli ministri kada sam prošli put rekla SRBIJA CENTAR podržava izgradnju puteva, mi jesmo za izgradnju puteva, ali samo u situacijama kada su ta zaduživanja transparentna i opravdana.Naravno, napominjem da sam shvatila da je ekonomska situacija naše zemlje takva da nemamo nikakvu potrebu za zaduživanje, tako da mislim da je ovaj potez zaduživanja za put i prostor koji u stvari pojačava infrastrukturu prema rudnicima i prema kopanju litijuma potpuno neopravdana. Tako da striktno i jasno stojimo ne samo protiv zaduživanja nego i protiv izgradnje takvih puteva koji će zapravo dovesti do rudarenja.Hvala vam lepo. Hvala